Primjenjuje se hitni postupak. Prijedlog akta primili ste poštom. Sukladno članku 100. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti. Ne. Hvala. Žele li izvjestitelji? Ne želi. Otvaram raspravu. Nitko se nije javio. Zaključujem raspravu.